слава! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми сьогодні продовжуємо пленарне засідання. Нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно відповідно до прийнятих нами постанов: про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року". Шановні народні депутати, є пропозиція за доброю традицією розпочати нашу роботу з виконання Державного Гімну України.

Хто не встигає, приходьте, будете тут співати гімн. Шановні народні депутати, вже 20-й тиждень ворог веде безпринципну загарбницьку війну на території нашої держави, зневажаючи численні міжнародні правові норми. Українські воїни продовжують демонструвати на весь світ свій приклад громадянської відваги та самовідданості, твердо захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Я прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять воїнів, полеглих у боях за Україну, та мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Дякую. Шановні народні депутати, почнемо з приємного. Сьогодні день народження у Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Федоровича Залужного. Привітаємо Валерія Федоровича. Щиро бажаємо йому від всього депутатського корпусу міцного здоров'я, наснаги та якнайшвидшої нашої перемоги над ворогами. Дякую, колеги. Прошу сідати. Вельмишановні колеги, сьогодні на Погоджувальній раді ми домовилися, що перед початком розгляду питань порядку денного ми за традицією надамо до трьох хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Тому прошу представників фракцій і груп записатися на виступи.

Слово надається народному депутату України Рущишину Ярославу Івановичу, фракція політичної партії "Голос". Бобровська Соломія Анатоліївна, будь ласка. 12:06:16 БОБРОВСЬКА С.А. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Я не можу з цієї трибуни не привітати, по-перше, з блискучою операцією наших хлопців-воїнів, які вчора встановили Державний Прапор на острові Зміїному. Це операція для тих, хто був, знав і був поруч, підтримував, знає, якою ціною дався прапор на острові, скільки життів було покладено для того, щоб встановити це знамено, наше знамено. І я вітаю їх. І бажаю не лише, щоб там майорів наш прапор, але і було місце пам'яті тих, хто віддав своє життя за цей острів. вчергове повертаючись з відряджень, я би хотіла звернути увагу вашу, шановні мої колеги народні депутати, на інше. Ми просимо і звертаємося до всього світу з неймовірними проханнями про підтримку, про засудження, про санкції, про ізоляцію. Але нам дуже просто подивитись на тих колег, які сидять поруч і які, на жаль, на сьогодні за 111 статтею не притягнені Кримінального кодексу до відповідальності. Я прошу звернути увагу сьогодні Генеральну прокуратуру, Службу безпеки, президію Верховної Ради до як мінімум чотирьох прізвищ, а також перевірити всіх тих, хто залишив державу, нашу державу перед 24 лютого і на сьогодні до сих пір не є на території України і не виконує свої обов'язки. Я прошу і зауважую на наступних прізвищах. Олексія Ковальова, який є колаборантом з Херсонщини і є так званим представником уряду Російської Федерації на окупованій частині Херсонщини і його округу. Олександр Пономарьов, член Комітету транспорту та інфраструктури. Євген Шевченко – людина, яка постійно їздила до Республіки Білорусь, від якої ми, власне, до сих пір чекаємо загострення і вторгнення. А також Волошина, який на сьогодні невідомо де знаходиться і є поза межами України. Рабіновича в тому числі. Шановні колеги, ми просимо весь світ звернути увагу на зраду. Я прошу, що як мінімум цих людей, а також тих, які сьогодні не повернулися до України або чиї матеріали до сих пір лежать мертвим грузом в прокуратурі або Службі безпеки, були порушені кримінальні справи і якомога швидше були залишені їхні мандати поза межами цієї зали і вони не були допущені. Мені здається і видається, це є велика ганьба, коли колаборанти мають право входити в цю залу і, більше того, голосувати, і мати доступ

Шановний пане Голово, шановні колеги, я хотів би з цієї парламентської трибуни ще раз привітати двох осіб, двох людей, двох великих людей, які зробили великий внесок в розбудову і захист нашої держави. Перший – це Валерій Залужний. І я впевнений в тому, що нашими зусиллями, спільними і об'єднаними, ми доб'ємося перемоги України. І другий – це Борис Джонсон, який також є моїм другом, другом України і продемонстрував, чого саме Україна чекає від світу і як треба створювати проект антипутінської коаліції. Я хотів би також звернути увагу на волонтерство. Це є потужний ресурс нашої держави, який об'єднує Україну від сходу до заходу, і 80 відсотків українців долучилися до цього, навіть перебуваючи за кордоном. І коли сьогодні гроші простих українців вичерпуються, коли підприємства витратили все, що в них було, до 4 відсотків прибутку, ми, народні депутати зараз маємо прийняти необхідні законопроекти, які дозволять вирішити хоча би два питання. Питання перше. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих, не можна їх обкладати ПДФО і іншими податками, у нас є інші, кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим, не можна обкладати їх ПДФО і іншими податками. Нами внесений законопроект 7528, ми просимо поставити його на голосування і проголосувати в першому читанні і в цілому для того, щоб якнайскоріше вирішити цю проблему. І другий законопроект – це законопроект 7506-1. Так само, як ми знімали обмеження під час концентрації коштів для боротьби з COVID, так само нам і зараз треба зняти обмеження, щоби благодійна допомога, виключно яка йде благодійними організаціями і спрямовується виключно на підтримку Збройних Сил України, також не була обтяжена обтяжена податком на патріотизм. Я твердо переконаний, що це наші зобов'язання, це закони першочергові і зал їх підтримає. І нам зараз вдалося розгорнути активну волонтерську діяльність. Хочу привітати всіх, бо багато хто з цього залу долучився до підтримки постачання бронетехніки. Це перша бронетехніка, яку поставляють недержавні структури. Дякую вам за це. І це є подарунок Збройним Силам України...

усіх з Міжнародним днем родини. Бережіть своїх рідних, бережіть своїх синів і дочок. Дорожіть кожним днем, які ви проводите разом. Кращі сини і дочки сьогодні на фронті доводять, що ми, українці, відбулися як велика родина і як велика нація. Рівно ж ми сьогодні хочемо привітати з днем народження нашого Головнокомандуючого Валерія Федоровича Залужного. І побажати в його особі вищому керівництву, військовому керівництву держави чіткого планування військових операцій і берегти солдатів, не наражати їх зайвий раз на, власне, те, щоб вони не попадали під удар ворога. Я вважаю, що сьогодні міжнародна підтримка держави є безпрецедентна. І в цьому контексті, я вважаю, що сьогодні суспільство українське розуміє, що ця міжнародна підтримка не не тільки не звужується, вона постійно, з кожним днем розширюється, незалежно від того, які демократичні зміни відбуваються в тій чи іншій європейській державі, відставку Прем'єр-міністра Великобританії Джонсона. Тому що, попри те, що Джонсон піде, міжнародна підтримка з боку Великобританії не буде зменшуватись, а навпаки вона повинна наростати. Хоча, як казав Вінстон Черчилль, що демократія - це найгірша форма управління, але якщо не брати до уваги всі інші форми правління. Ми будуємо демократичне суспільство попри війну, яка відбувається у нас в державі, і ми, очевидно, хочемо в цій війні перемогти. Вчорашня заявка Президента Путіна про те, що війна в Україні, можливо, буде до останнього українця, – це заявка про геноцид, який, ми бачимо, відбувається, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Це фактично заявка Путіна як явка з повинною в Гаагу чи інший міжнародний трибунал. І я вважаю, що міжнародне суспільство повинно пристально звернути на це увагу. Сьогодні перед Україною стоїть низка додаткових викликів, з якими вона повинна справитися: це енергетична ситуація, до якої ми повинні бути готові, і ми готуємося до неї; це посівна кампанія, яку ми не можемо пропустити у 2023 році, і уряд повинен задуматися над тим, як додатково підтримати сьогодні аграріїв для того, щоби аграрний комплекс залишився на плаву; це освітня кампанія; це фінансова ситуація в державі і так далі. І український парламент повинен поволі переходити до більш повноцінної роботи, до більш системної роботи в сесійній залі, в Комітетах Верховної Ради, щоб напрацьовувати ті законопроекти, які пришвидшать здобути перемогу сьогодні нам на фронті. І як ніколи важливо не втратити зв'язок з окупованими нашими територіями, з кожним українцем, який сьогодні відчуває тиск і репресії з боку агресора. Пам'ятаймо про них. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, замість Плачкової – Дмитрук, група "Відновлення України". Шановні колеги, шановний пане Голово! Щиро вітаю всіх нас із результативним проведенням конференції в Лугано. Ми як держава чітко окреслили план відновлення України. Нас у цьому підтримали понад 40 країн та 20 міжнародних організацій. Було сформовано потужний сигнал, що відбудова України буде йти найшвидшими темпами. І ми щиро віримо, що зможемо акумулювати необхідний ресурс для післявоєнного відродження нашої країни. Не варто тішити себе ілюзіями. Гарантами виконання згаданого плану можемо бути лише ми – український народ, адже ми живемо у брехливому світі. Кожна країна бореться не лише з геополітичними викликами, але й внутрішніми проблемами. Політична турбулентність в окремих наших союзників і партнерів змушує нас ще міцніше єднатися, і ми це з успіхом робимо. Відновлення України розпочинається з візів: з підняття українського прапору на українському острові Зміїний, з наших молитов за українську армію. Кожен емоційний порив має підкріплюватися щоденною і рутинною роботою над реформами. І парламент діє у відповідному ключі. Згадайте хоча б законопроекти про запровадження будівельно-інформаційного моделювання, про реформу служби зайнятості, що стоять у нас попереду, або ж індустріальні парки, які ми прийняли нещодавно. Це все передбачено у плані відновлення України. Тому закликаю не збавляти швидкість, а лише посилювати нашу роботу. Шановні колеги, ми з гордістю дивимося на прапор Європейського Союзу у нашому парламенті. Ми не зупиняємося на шляху європейської інтеграції та нашого руху до повноправного членства в ЄС. Для прикладу, сьогодні ми маємо розглянути і прийняти законопроект про захист персональних даних. Це дуже важлива ініціатива, впровадження якої позитивно відчує на собі кожен український громадянин та вітчизняний бізнес. Наше законодавство стане ще на крок ближче до уніфікації з нормативною базою Європейського Союзу. Депутатська група "Відновлення України" підкреслює, що наша команда є надійною опорою для проведення всеосяжних реформ. Ми разом відродимо український потенціал, забезпечимо модернізацію всіх сфер життя. Україна стане синонімом заможності, ефективності та справедливості. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату України Загородньому Юрію… Будь ласка, Папієв Михайло Михайлович. 12:19:02 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні колеги! Дозвольте поділитися з вами спостереженням по виступах народних депутатів України. На мою думку, і я думаю, що ви мене підтримаєте, відсутність телевізійної трансляції в залі Верховної Ради України на сьогодні, як не дивно, воно сприяє тому, що народні депутати України виступають більше за формою та змістом, і саме за предметом своєї діяльності: по законотворчій роботі, по тих законах, які необхідно прийняти для того, щоби перемога України була незворотною. І, на наш погляд, нашої групи "Платформа за життя та мир", особливої ваги в умовах збройної агресії Росії проти України набуває питання соціального захисту. чому я сказав про телевізійну трансляцію? Тому що її відсутність дозволяє нам сьогодні обговорити ті питання, важливі для майбутнього України, які, може, в публічному просторі ми не будемо піднімати. Наприклад, от на сьогодні я як людина, яка займалася демографією, наукові роботи мої зв'язані з демографією, я сьогодні бачу, що демографічна ситуація в Україні є найгіршою серед усіх країн світу. І в тих умовах, коли у нас питання соціального захисту базується на солідарній системі, яка передбачає, що працюючі громадяни забезпечують непрацюючих громадян, і пенсіонерів, і людей з інвалідністю необхідними грошима для того, того, щоб люди мали достойне існування, то на сьогодні у нас виходить так: свого часу, 2007 рік, у нас співвідношення працюючих до пенсіонерів складало: на одного пенсіонера було 1,4 працюючих, минулого року у нас вже 0,8 працюючих на одного пенсіонера. Зараз, враховуючи ті дані, які є по виїзду наших громадян за межі України, на сьогодні на одного працюючого припадає 2 пенсіонери. Це говорить про що? Про те, що нам необхідно буде в майбутньому, щоб працюючий відраховував до фондів соціального страхування вже кошти для двох пенсій, які мають бути не нижче прожиткового мінімуму. Саме тому нам треба вже сьогодні приймати закони по майбутньому України. Я маю на увазі, що нам треба сьогодні мінімізувати витрати для фондів соціального страхування, нам необхідно сьогодні в першу чергу подивитися проблемні питання біженців, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих біженців, які виїхали за межі України. Моє опитування говорить про те, що якщо Україна не зробить привабливі умови, то близько 70 відсотків тих, хто виїхали, не мають намір повертатися в Україну, а це люди, які виїхали в найбільш працездатному віці, а жінки в найбільш репродуктивному віці. Саме тому, знаючи ці виклики, нам треба вже сьогодні адекватно реагувати своєю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, і після цього переходимо до порядку денного. Прошу запросити народних депутатів до зали. Олег Іванович Кулініч. Після цього Сергій Володимирович Власенко. 12:22:22 КУЛІНІЧ О.І. Шановний пане голово, шановні колеги, Україна давно стала головною темою всіх світових новин, але цього тижня в Європі нарешті говорили не тільки про війну в нашій державі, а й про майбутню відбудову нашої держави. Ця тема стала центральною на форумі у швейцарському Лугано, що зібрав європейських політиків, керівників міжнародних організацій і провідних економістів. Є твердий намір держав-донорів допомагати у відбудові України, і саме основне, що ці країни впевнені в нашій перемозі. План відновлення України включає модернізацію багатьох напрямків нашої держави. Більше того, в ньому чітко бачиться перспектива економічної інтеграції України до Європейського співтовариства. Але вірити в перемогу замало, потрібно її усіма силами наближати. До наших міжнародних партнерів має прийти чітке і повне розуміння: санкційний тиск не повинен припинятися ні на одну хвилину. Російська економіка – це ракети по мирних українських містах і тисячі невинних загиблих українців. І останнім часом, на жаль, це трагічні приклади Кременчука, Миколаєва, Харкова, Одещини та багатьох інших населених пунктів нашої держави. Тому ми чекаємо швидке погодження і впровадження сьомого пакета санкцій проти держави-терориста. До речі, офіційне визнання РФ державою-спонсором тероризму, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, допомогло би значно поглибити санкційну прірву для російської економіки. Тому ми вітаємо ухвалення комітетом Сенату США відповідної резолюції і сподіваємося на логічне завершення цього процесу. Одним із джерел для відбудови України європейські лідери назвали заморожені і конфісковані активи РФ на території країн ЄС. Тому ми чекаємо якнайшвидшої розробки Євросоюзом відповідного законодавства, яке б дозволило це зробити у самі короткі терміни. І дуже важливо цей процес не затягувати, тому що російські ракети кожного дня знищують нашу інфраструктуру. І найголовніше: щоб відновлювати Україну, наші європейські партнери повинні чітко розуміти, що у нас триває повномасштабна війна. І це саме війна, а не криза і не конфлікт, що доволі часто говориться в іноземних ЗМІ. Адже саме Україна в центрі Європи воює з державою, яка намагається залякати весь світ. І при цьому ми захищаємо не лише свою незалежність і територіальну цілісність, а і відстоюємо демократичні цінності усього світу. І ми би хотіли, щоб наші міжнародні партнери розуміли масштаб того, що відбувається насправді в нашій державі, і масштаби майбутньої відбудови. Дякую.

днів назад ми внесли в цю сесійну залу прапор Європейського Союзу на знак того, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. У нас перед державою, і перед парламентом зокрема, стоїть багато завдань, пов'язаних із цим високим статусом кандидата. Нам треба приймати закони з тих питань, про які, виступаючи перед парламентом, сказала Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, мова йде про те, що треба долати корупцію, треба проводити зміни на медіаринку і відновлювати свободу слова, треба приймати інші закони, які запустять реально економіку, а для цього необхідно, щоб парламент почав працювати в плановому, нормальному режимі. Треба припиняти наші збори хаотичні, які які проходять не завжди підготовлено, які приводять до того, що, приймаючи один закон, через два тижні ми його або скасовуємо, або вносимо туди суттєві зміни. Така робота хаотична парламенту призводить до того, що з'являються в порядку денному і протягуються корупційні закони. Парламент не встигає реагувати на ті дії, які ми вважаємо корупційними, з боку виконавчої влади, зокрема мова йде про ситуацію з перетворенням лісової галузі і спробою корпоратизації, читай приватизації, лісів українських, а також з питанням НАК "Нафтогазу України". Тому парламент повинен почати працювати в плановому, штатному режимі, що дозволить покращити ефективність роботи українського парламенту, що дозволить зробити цю роботу плановою і більш ефективною. Звичайно, така планова робота не може відбуватися без зміни висвітлення роботи Верховної Ради, без допуску журналістів у кулуари, без можливості депутатів доносити свою позицію як до своїх колег, так і до українського суспільства. Звичайно, всі ці позиції повинні бути проукраїнськими, вони і є проукраїнськими, тому що парламент жорстко реагує на ситуацію, пов'язану із колаборантами, сьогодні про це згадували. Тому я закликаю керівництво Верховної Ради і український парламент повертатися до нормальної, планової роботи українського парламенту, що надасть користь не лише парламенту, а і українській державі в цілому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпаний. Переходимо до роботи. Відповідно до статті 28… (Шум у залі) Шановні колеги! Шановні колеги, я попрошу вашої уваги. У мене таке враження, що я на Бессарабському ринку. Будь ласка, займіть свої місця і переходимо до роботи. Шановні колеги, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснувши на кнопку "за". Працюємо з сенсорною кнопкою, правила я не буду нагадувати, ви всі знаєте. Тому, шановні колеги, переходимо до сигнального голосування. Прошу народних депутатів голосувати. Друзі, зелена кнопка, я п'ять раз повторив.

Шановні народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, як ми завжди це робимо: спочатку ми голосуємо ті питання, які без обговорення, після цього голосуємо ті питання, які з обговоренням. Домовилися? народні депутати, прошу зайняти свої місця, зараз буде ціла низка голосувань без обговорення. Шановні колеги, зараз ми переходимо до розгляду питання 7529. Це проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Новинського В.В. Шановні колеги, є пропозиція прийняти цю постанову в цілому, 7529. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-295 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Постанова прийнята в цілому. Наступний законопроект. Це проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей" (реєстраційний номер 6145). Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей" (реєстраційний номер 6145). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Наступний. Проект Постанови 7477. Проект Постанови про призупинення процедур присудження премій Верховної Ради України у сфері освіти у 2022 році. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного проект Постанови 7477. Прошу народних депутатів голосувати. За-290 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про призупинення процедур присудження премій Верховної Ради України у сфері освіти у 2022 році (реєстраційний номер 7477). Прошу народних депутатів голосувати.

За-295 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний. Це проект Закону про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці (реєстраційний номер 7292). Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-295 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці (реєстраційний номер 7292). Прошу народних депутатів голосувати.

За-296 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Закон прийнятий в цілому. Наступний. Це проект Постанови про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки (реєстраційний номер 7298). Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-276 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки (реєстраційний номер 7298). Прошу народних депутатів голосувати. За-279 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Наступний 7378. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного. Прошу народних депутатів голосувати. За-281 Рішення прийнято. щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни (реєстраційний номер проекту 7378). Прошу народних депутатів голосувати. За-281 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7378. Прошу народних депутатів голосувати. За-261 Рішення прийнято. Наступне, колеги. Два законопроекти 7414, 7414-1 ми теж домовилися без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію… Ми домовлялись без обговорення, одразу за основу, так? Секундочку. Одну секундочку. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект 7414. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану. Прошу народних депутатів голосувати. За-281 Рішення прийнято. І, шановні колеги, я ставлю пропозицію, скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання по законопроекту 7414, тільки що який ми прийняли за основу. Прошу народних депутатів голосувати. За-266 Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступний законопроект, 7510, ми теж домовилися без обговорення. Але ми його тільки включаємо до порядку денного сесії. Це Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. 7510. Прошу голосувати включення до порядку денного. За-297 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію визначити законопроект невідкладним та скоротити наполовину строк внесення альтернативних законопроектів щодо законопроекту 7510. Прошу народних депутатів голосувати.

За-273 Рішення прийнято. Наступний законопроект теж без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України (реєстраційний номер 6146). Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. Законопроект 6146. Прошу народних депутатів голосувати.

За-301 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6146. Прошу народних депутатів голосувати.

За-267 Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступний законопроект – 6383. Ми теж домовлялися його без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Я ставлю пропозицію прийняти цей законопроект, 6383, за основу з доопрацюванням відповідно до частини першої статті 16 Регламенту. Прошу голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо законопроекту 6383. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-249 Рішення прийнято. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект теж без обговорення, 7396. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту. Я ставлю пропозицію включити 7396 до порядку денного сесії і прошу народних депутатів голосувати. За-267 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (реєстраційний номер законопроекту 7396).

За-261 Рішення прийнято. так? Да-да, я перепрошую, в нас тоді ще по цьому законопроекту, 7396. Ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання. Прошу народних депутатів голосувати.

Далі голосуємо без обговорення. Будь ласка. вже нашого кандидатського статусу і нашого просування до перемовин про членство в Європейському Союзі. Я наполягаю як голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу без висновків Комітету з питань інтеграції до ЄС законопроекти, які мають пряме відношення до наших зобов'язань в європейській інтеграції, ми просто не маємо права розглядати. Більше того, ми будемо наполягати на тому, щоби внести зміни до Регламенту і мати аналогічні наші висновки до другого читання, як це робили всі країни-кандидати, надаючи додаткове право профільному комітету. Дякую. І буду розраховувати на те, що більше таких речей не буде повторюватись. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект 6405. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації. Це приймаємо за основу 6405. Прошу народних депутатів голосувати.

За-266 Рішення прийнято. І, шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій, поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6405. Прошу народних депутатів голосувати.

За-257 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект без обговорення (6003). Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб. Я ставлю пропозицію прийняти цей законопроект за основу, 6003, за основу. Прошу народних депутатів голосувати. За-261 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6003. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, без обговорення завершилися. Але я прошу бути на місцях бо далі дуже важливі євроінтеграційні закони. І ми починаємо з першого закону – 5628. Це проект Закону про захист персональних даних. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-251 Рішення прийнято. Ми домовлялися: два – за, два – проти і голосуємо. Правильно? Будь ласка, прошу народних депутатів, фракції і групи записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, Герус Андрій Михайлович, фракція "Слуга народу". Я за цей законопроект, і більше нема чого добавити. Тому давайте переходити до голосування. Дякую, Андрій Михайлович, за вашу конструктивну державницьку позицію. Йдемо далі. Будь ласка, Степан Іванович Кубів, фракція "Європейська солідарність". 12:50:03 КУБІВ С.І. Пане Голово, слово прошу передати Олексію Гончаренку. Дякую. ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко. Друзі, важливий законопроект, важлива тема, але в мене питання. Дивіться, ми нарешті, в перший раз я виступаю на цій трибуні, де є також і прапор Європейського Союзу, і прапор Європейського Союзу в залі. І я пишаюсь цим. Це єдиний правильний шлях для нашої держави, в цьому немає жодного сумніву. Друзі, але ж давайте не просто поставимо прапори, а давайте це виконувати. Чому ж цей законопроект, який є надзвичайно важливим для Європейського Союзу, який дуже ретельно прописаний, ця тема захисту персональних даних ретельна прописана в європейському законодавстві, чому ми не бачимо висновку євроінтеграційного комітету? Чому ми не взяли за основу для цього законопроекту саме законодавство Європейського Союзу? Друзі, не треба вигадувати велосипед, треба робити так… Ми обрали собі мету - ми хочемо стати членами Євросоюзу, - так давайте робити так, як це роблять там. Давайте нічого не вигадувати, давайте це робити всюди. Давайте цей прапор Євросоюзу щоб став нашим вказівником у боротьбі з корупцією, у боротьбі з бардаком, який, на жаль, і сьогодні можна побачити, в захисті прав людини, які є надзвичайно важливі для нас, у будівництві демократичної країни з верховенством права, в повній мірі відповідати кожною буквою нашому цьому статусу кандидата. Це єдине, що дасть нам змогу потім стати вже не кандидатом, а членом Євросоюзу. Друзі, давайте рухатися саме так, європейських рейках в усіх сенсах цього слова. Тож, друзі, прошу і в цьому питанні виконувати саме європейські норми і рухатися тільки таким чином. Майбутнє України в Європі. Дякую. Будь ласка, Шуфрич Нестор Іванович, "Платформа за життя та мир". Дякую. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Захист персональних даних наших громадян – це є одне із основних конституційних зобов'язань держави перед громадянами України. І абсолютно логічно, що цей законопроект буде підтриманий нашою групою. І сьогодні ми маємо відповідні законопроекти, які стосуються конституційних прав наших громадян, розглядати вже через призму ймовірного, хоча ще в недалекому минулому і маловірогідного, вступу до Євросоюзу. Тому абсолютно логічно, що під час підготовки цього законопроекту до другого читання ми маємо врахувати ті традиції, ту практику, яку зараз використовують щодо захисту персональних даних своїх громадян країни Євросоюзу. Шановні колеги, ми маємо унікальний шанс, і я це чув на власні вуха, спілкуючись з керівниками держав Євросоюзу, що Україна може стати членом Євросоюзу не через 10-15 років, а через 6-18 місяців. І ми маємо з максимальною увагою ставитися до цих законопроектів. Я ще раз кажу, те, що було неможливим, в моєму розумінні, 5-6 місяців тому, зараз стає реальністю. Ми не маємо її втратити, маємо об'єднатися заради реальності присутності нашої країни в європейській сім'ї. Це варто нашої єдності і нашої відповідальності. Дякую за увагу. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Дійсно, важливий закон, який в нормальному вигляді повинен був би бути прийнятий з метою закріплення статусу кандидата і на шляху до повного членства в Європейському Союзі. Єдине що, я хочу нагадати про те, що Європейський Союз - це про права людини, а можливість позасудового отримання інформації, яку споживають фізичні особи або юридичні особи від відповідних провайдерів телекомунікаційних мереж, це точно порушує права людини. Тому насправді я би хотів сказати, що закон важливий, але над ним треба буде трошки попрацювати, треба внести відповідні поправки, щоб привести його у відповідність з вимогами Європейського Союзу. І я абсолютно підтримують колег, які говорять про те, що позиція Комітету з євроінтеграції повинна бути врахована. Тому, повертаючись до свого виступу попереднього, можу зазначити, що перехід до нормальної роботи Верховної Ради призведе до зменшення законопроектів, які будуть містити отакі, під хорошою назвою будуть містити отакі, абсолютно, не зовсім європейські, я так скажу м'яко, речі. Тому ще раз хочу наголосити на тому, що нам треба повертатися до нормальної роботи Верховної Ради, не в авральному, а в плановому режимі, до нормальної роботи комітетів Верховної Ради, не в авральному режимі, а в нормально режимі, можливо, переходити від режиму офлайн, який дозволяє трошки сачкувати народним депутатам, до роботи… режим онлайн дозволяє, в режим офлайн треба переходити і продовжувати роботу. Звичайно, треба і допускати журналістів, які повинні бачити дискусію у Верховній Раді. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Єдине, я теж дуже закликаю вас підтримати цей законопроект, це фактично імплементація європейського стандарту GDPR в законодавство України, це дуже важливо сьогодні. Ну, і що стосується висновків європейського комітету, я абсолютно погоджуюсь, єдине, що законопроект вже рік лежить. Я думаю, за рік можна зробити будь-які висновки. Тому, будь ласка… (Шум у залі) Є? Просто говорили, що немає, я перепрошую. Тоді якщо є… Добре, добре. Ні, не можу. Я ж не назвав нікого. Добре, висновок є, чудово. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону 5628 – це проект Закону про захист персональних даних. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Прошу народних депутатів голосувати.

За-216 Рішення не прийнято. Чудово. Шановні колеги, тоді я ставлю… Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ваші місця відповідно до табличок, де написано ваше прізвище, ніяк не інакше. Шановні колеги, я ставлю пропозицію – повторне перше цей законопроект. Ще раз підкреслю. Прошу народних депутатів голосувати.

За-260 Рішення прийнято. Шановні депутати, я навіть не знаю, як до вас звертатися після цього, як замість виконання… культура спілкування просто не дозволяє. Йдемо далі, пропустимо. Кожен має свою совість. сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці, 6067 і 6067-1. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-235 Рішення прийнято. Йдемо далі. Шановні колеги, два – за, два – проти, так? Будь ласка, записуйтесь: два – за, два – проти.

Знаєте, колеги, в мене інколи таке враження, що ми під час війни не дбаємо про наших громадян, а, навпаки, робимо протилежні речі. То думаємо, в який спосіб обмежити виїзд за межі області, а до цього стимулюємо релокацію підприємств, то кажемо, що збільшилася кількість безробітних - і зменшуємо допомогу безробітним. Цей проект пропонує істотне погіршення рівня соціального захисту безробітних. В умовах гострої фази війни багато людей залишаються без роботи. Цей проект пропонує завдати по тих людях, які залишилися без роботи, ще більшого удару, позбавивши їх встановлених чинним законодавством гарантій. Він передбачає істотну зміну умов надання допомоги в знак знак погіршення: збільшується страховий стаж для отримання цієї допомоги, збільшується шкала страхового стажу для визначення розміру допомоги по безробіттю, зменшується розмір цієї допомоги на 5-10 відсотків, зменшується строк виплат допомоги по безробіттю, і таких пунктів, на жаль, в цьому проекті багато. Погіршення рівня соціального захисту безробітних на сьогодні, в умовах війни, коли багато громадян втратили роботу і потребують матеріальної допомоги, в умовах, коли на ринку праці скоротилися пропозиції, зменшення допомоги по безробіттю, тривалості її надання може по суті поставити громадян, які хочуть, але не можуть працевлаштуватися, насправді в умови виживання. Виключення визначених на сьогодні для роботодавців квот щодо працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування, - це молодь, особи яким до пенсії залишилось 10 років. Наявність квот відкривало додаткові можливості для зайнятості молодим спеціалістам. Скасувавши їх, ми натомість взагалі нічого не пропонуємо взамін. Ми зменшуємо інші виплати. Всі ці положення погіршують рівень соціального захисту. Абсолютно безвідповідальний закон, його логіка зрозуміла. Може, хоча б до другого читання ми його доопрацюємо. Дякую.

Законопроект має на меті сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям для того, щоб він їх працевлаштовував. В законопроекті є запровадження надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності. Законопроект направлений на реформу системи соціального страхування щодо безробіття. Нагадую всім, що соціальне страхування завжди балансується розміром страхового внеску. І після того, як страховий внесок, єдиний соціальний страховий внесок був знижений, соціальні зобов'язання не були приведені у відповідність. Наразі у наші важкі, жахливі часи ми маємо надати і підставити плече не тільки людині безробітній, але і роботодавцю, щоб той відкривав робочі місця. Кабінет Міністрів прийняв концепцію реформації системи безробіття, і ми мусимо її покласти в цей закон.

Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, я хотів би звернути увагу, що уже було багато сказано щодо негативних, чи недоліків, які є у даному проекті закону. Це і щодо тривалості страхового стажу для обчислення допомоги, і ряд інших моментів. Але є, з іншого боку, і позитивні моменти, які стосуються даного проекту закону. Це те, що я хотів би звернути, що, дійсно, надається компенсація роботодавцю, який працевлаштував безробітного строком не менше ніж на два роки, у розмірі ЄСВ. Також надаються компенсації роботодавцю, який працевлаштовує строком не менше ніж на рік, залишилось не більше п'яти років, у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці. І ряд інших моментів, які, в принципі, є, з одного боку, позитивними. Але повторюсь, це не зменшує жодним чином і не нівелює тих негативних моментів, тому ми наполягаємо на тому, щоб між першим і другим читанням їх врахували. Це перше. Друге. фундаментальне, я чому взяв слово, власне. Цим законом питання зайнятості в країні не вирішити, подолання безробіття ним не вирішити. З 19-го по 21-й рік включно у нас чисельність безробітних зростала 10 відсотків. Тому, на наш погляд, необхідно насамперед реалізовувати таку економічну політику, яка буде створювати відповідно робочі місця, збільшувати виплати у відповідні фонди, для того щоб підтримувати якраз реальний сектор економіки. Без цього стимулювати зайнятість в країні неможливо, без реалізації нової потужної економічної, промислової політики, не аграрно-сировинної, а промислової і високотехнологічної промислової. Тому що там відбувається найбільша концентрація

Дякую за увагу. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, шановна президія, шановні народні депутати! Я погоджуюся з колегами, що в цьому законопроекті є позитивні норми, але є і ті застереження і недоліки, які не дають нам можливість проголосувати в першому читанні. Команда "Батьківщини" буде подавати правки до другого читання. Якщо вони будуть враховані, то ми тоді підтримаємо цю законодавчу норму. Але те, що є зараз, яке позбавляє права молодого фахівця першого робочого місця, то це той недолік, на який слід звернути увагу всім, в тому числі хто планує голосувати "за". Наступне. Якщо зменшується, вірніше, скасовується норма, що протягом двох років виплачується допомога по безробіттю, і зменшуються ті норми, що вдарять саме по молодих фахівцях, які втратили роботу. Через те ми не будемо голосувати за перше читання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили цей законопроект. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні народні депутати, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці (реєстраційний номер 6067). Прошу народних депутатів голосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію Шановні колеги, я ставлю пропозицію відправити на повторне перше читання. Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. Повторне перше читання... (Шум у

Шановні колеги, якщо ряд не спрацював, пересядьте в друге місце, я ж не технік, я не можу ходити і дивитися, чи ряд спрацював. Просто, Микола, ваша присутність там дала просто перенавантаження на мережу, під вас там спеціально місце робили. Там зациклило, сядьте на своє місце. Шановні колеги, ще раз, повторне перше читання законопроект 6067. Прошу народних депутатів голосувати.

За-238 Рішення прийнято. Все? Ну, слава богу! Дякую, Микола Миколайович, що б без вас робили. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект - 7478. Це проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про електронні комунікації" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного.

За-254 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою, 7478. Прошу народних депутатів голосувати.

За-249 Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз… Ми говорили, що хтось, одна чи дві фракції, хочуть обговорювати, але тоді прошу записатися: два – за, два – проти. І після цього голосуємо. Будь ласка.

Доброго дня, шановні колеги. Це дуже простий і зрозумілий законопроект. В період військового стану ми залишаємо за Держспецзв'язком ті повноваження, виконання яких є вкрай важливим саме в цей військовий час. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, В'ятрович Володимир Михайлович, фракція "Європейська Солідарність"

Шановні колеги, дійсно, цей законопроект пропонує на час воєнного стану передати повноваження центрального органу виконавчої влади Держзв'язку. Наша фракція не бачить тут такої необхідності, але, в принципі, тема комунікацій, електронних комунікацій, цифрових комунікацій і під час воєнного стану, і після завершення воєнного стану є надзвичайно важливою. І ми хочемо вчергове привернути вашу увагу до проблем комунікацій і авторитарних замашок, які сьогодні є в Україні. Я хочу нагадати, що зібрано під петицію до уряду більше 25 тисяч підписів українців, і це в умовах воєнного стану, коли цілі території сьогодні обмежені обмежені доступом до Інтернет, щодо негайного включення в цифрову систему проукраїнських патріотичних телеканалів. Уряд обіцяє виконати це рішення і прийняти рішення до 13 липня. в цій залі: навіщо чекати виконувати свої помилки, виправляти їх до 13 липня, коли негайно потрібно повернути в цифрове мовлення для нормальної комунікації ці три телеканали, які були волюнтаристським, блюзнірським методом невідомо ким, ну, ми так думаємо, невідомо ким, вирублені з цифрового мовлення? І абсолютно справедливо багато присутніх на цій трибуні від опозиції зазначали, що євроатлантична інтеграція має стати нашою ідеологією. Це не прапор. Це позиція, це дії, це врахування позиції Комітету євроінтеграції по всім законам, а не таке, що тільки вважається, що в нас хтось їх читає. І це, безумовно, повага до свободи слова, яка має бути у нас в країні нашою так само ідеологією. Соромно чути в Лугано, коли серед семи пунктів нам наші партнери знову і знову говорять про проблеми… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую, шановний головуючий. Чесно кажучи, навіть не зрозуміло, навколо чого тут дебати. Це питання настільки природнє, що ми маємо його проголосувати якомога швидше і найменше про це говорити. Прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Пропозиція комітету – голосувати за основу і в цілому, таку ж пропозицію ми погоджували на Погоджувальній раді. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про електронні комунікації" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки (реєстраційний номер 7478).

За-251 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7238. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань продажу електричної енергії виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії, 7238 – включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу записатися: два – за, два – проти. Записуйтесь ті фракції, які бажають виступити, прошу тільки.

Олексій Гончаренко. Шановні друзі, надзвичайно важливе сьогодні питання енергетики. Ми маємо ним займатися сьогодні, тому що попереду в Україні надзвичайно складна зима. Це очевидно кожній людині, це очевидно сьогодні має бути уряду, і очевидно, що кроки ми маємо робити саме зараз, щоб завтра не було запізно. система постачання країні електроенергії, вона насправді сьогодні може стати тим рятівним колом, яке витягне в цілому енергетику нашої держави. Для цього ми маємо бути надзвичайно сьогодні обережними і працювати дуже ретельно і з Енергоатомом, і по всій системі, для того щоби ця система змогла видати необхідну напругу в мережу під час зимового періоду, для того щоб ця система змогла експортувати електроенергію за кордон. І нам треба сьогодні робити все можливе і неможливе для того, щоб зняти обмеження по експорту електроенергії в країни Європейського Союзу, які сьогодні ще певні обмеження є, і за це нам треба боротися, що дозволить дуже суттєво додати в платіжний баланс України, і це дуже важливо. Я хочу нагадати як голова міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля", що ми роками казали про необхідність підтримки альтернативної енергетики. І тоді казали: да нє, це не на часі, не треба, вона не потрібна. А що б ми робили сьогодні, якщо б цього не було і якщо б ми це не розвивали? І нам треба рухатись далі, нам треба підтримати виробників альтернативної енергетики, підтримати Енергоатом, підтримати всіх тих сьогодні, Гідроенерго, які здатні допомогти нам витягти країну під час дуже складного зимового періоду, який наближається. Я закликаю наш уряд виконати все необхідне для цього, і тільки тоді ми зможемо гідно, хоч і складно, провести цей зимовий сезон. Дякую.

Шановні колеги, я закликаю підтримати цей законопроект, проголосувати за основу і в цілому в редакції комітету. Тому що цей законопроект робить український ринок електричної енергії більш прозорим, більш транспарентним, і запровадження електронних аукціонів дозволить всім бачити, як відбуваються торги електроенергії на українському ринку, дозволить формувати індекси на ринку електричної енергії, дозволить заключати на конкурентних основах довгострокові контракти. І цей крок наближає нас до тих правил, які діють в європейському енергетичному просторі. Тому прийняття цього закону буде ще одним кроком, який буде дозволяти інтегруватися українському енергетичному ринку в європейський енергетичний ринок. Тому прошу всіх підтримати цей законопроект. Дякую.

Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Я зі сльозами болю і радості послухав виступ попереднього виступаючого, колеги свого, голови комітету пана Геруса, який три роки просто додавав величезних зусиль для того, щоб цей енергоринок, проти якого, до речі, він виступав рівно три роки тому, працював. За цей час наробили такого на цьому енергоринку! І імпорт російської електроенергії, і імпорт білоруської електроенергії, який особисто пан Герус нам забезпечив до останнього моменту, до 24 лютого. І схеми трейдерів, спекулянтів, до яких долучилися і голова комітету, і голова Національної комісії пан Тарасюк, і на цих схемах заробили трейдери мільярди гривень, які не потрапили до атомників, до шахтарів, до теплової генерації. І тепер лише три роки пройшло, щоби нарешті дозріли до того, щоб свої виправляти помилки, за які заплатили десятки мільярдів гривень. Тому, безумовно, фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект, але хочу зазначити, що ваше розкаяння через три роки дуже багато і дорого коштувало Україні. І скільки ви ще наробили на газовому ринку, на енергетичному ринку! Які величезні борги створили, щоб зараз починати виправляти їх. Тому вам не подяка ніяка, а вам величезне незадоволення. І за всі ці свої промахи і злочини ви обов'язково будете відповідати. Дякую за ваш потужний законопроект. Вперед! Нарешті ми дожилися, що і Олексій Юрійович підтримує наші законопроекти і дякує за наші законопроекти. І хочу звернути увагу, що, незважаючи на ту критику, яка лунає, наша українська енергетична система є абсолютно незалежною, ніякої залежності в нас не було, і ми з легкістю приєдналися до Європейської енергетичної системи ENTSO-E. Тому, як-то кажуть, шуму і гаму було багато, але правди там було мало. І на сьогоднішній день українська енергосистема зробила свій вибір, і ми приєдналися до європейців. І це той шлях, яким ми будемо рухатися і надалі. дуже радий, що фракція також буде підтримувати наш законопроект. Я вважаю, що це хороший час для єднання, для того, щоб ми потиснули один одному руки і разом проводили ті реформи, які необхідні сьогодні Україні. Тому спасибі, Олексію Юрійовичу. Дякую! Святий Раду перелетів. Шановні колеги! Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович. Після цього ще Колтунович – одна хвилина. І після цього переходимо до голосування. Павло Андрійович Бакунець, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Звичайно, що Україна, отримавши статус кандидата до Європейського Союзу, отримавши, власне, можливість доступу і до енергетичного ринку, який зараз, власне, відкритий для нашої країни, голосуючи зараз в цьому залі багато різних євроінтеграційних законопроектів, котрі стають законами, основою життя нашої оновленої країни, однозначно, що слід і зважати на цей законопроект, який додасть прозорості на ринку електричної енергії, який, власне, ще зробить один крок на цьому ринку так, як є в Європі: все відкрито і все прозоро. Водночас, звертаючись до вас усіх, особливо до нашого уряду, в час і підготовки до опалювального сезону ми повинні з вами зрозуміти, що електричною енергією всіх не обігрієш, і тому потрібно звертати увагу на запаси іншого джерела енергії – це газу. Потрібно по тих містах, де є опалення, де готуються котельні, робити, встановлювати нові модульні котельні. Особливо не в тих місцях, яких до того ще з Радянського Союзу були центральні котельні. Це дуже і дуже важливо, тому що ми розуміємо, в який особливий період ми живемо, і міста на зиму не повинні замерзнути, а для цього потрібно зробити велику роботу, котра лише зараз починається. Тому звертаю на це увагу уряду, профільного міністерства і, звичайно, що органів місцевого самоврядування, на плечі яких все це і найбільше впаде. Будь ласка, завершально я запрошую до слова Колтуновича Олександра Сергійовича. Після цього переходимо до прийняття рішень. Прошу народний депутатів займати свої місця. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, ми підтримуємо питання врегулювання аспектів усіх, які є на ринку електричної енергії, зокрема щодо продажу електричної енергії виробниками електричної енергії. Але я уже, щоб не дублюючи з тим, що вже казали попередники, зверну увагу на три ключові фундаментальні аспекти, які ми так і не врегулювали в цьому скликані. Перше - це те, що у нас мінімальний цей тариф, точніше, тариф на електричну енергію, збільшиться з 90 копійок до 1 гривні 44, на 60 відсотків, 1 гривня 68, так і залишилася, інша категорія - після 250 кіловат, ми це так і не врегулювали. Другий момент - це продаж електричної енергії і зростання тарифів для промислових споживачів. Це також підштовхнуло і інфляцію, та інші наслідки. Ми бачили це здорожчання на хліб і інше. І третє, безумовно, я б хотів би звернути увагу, це на модернізацію енергосистем, зокрема в теплоенергетиці, в атомних електростанціях, тому що це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань продажу електричної енергії виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами (реєстраційний номер 7238). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-291 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект - 7305. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (щодо терміну набрання чинності). Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-285 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-250 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялись його тільки у форматі обговорення: два – за, два – проти. Єдине в мене запитання: тут стоїть – за основу, ми ніби говорили – за основу і в цілому, чи ні, колеги? Тут же тільки перенесення термінів, правильно, Андрій Михайлович? За основу і в цілому тоді будемо ставимо. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, цей законопроект, безумовно, є достатньо важливим, і нам потрібно буде його приймати. Тому що саме в енергетичних одиницях вимірюється газ у всіх європейських країнах. для того, щоб перейти на енергетичні одиниці, потрібна досить серйозна інформаційна кампанія, досить серйозні комунікації і потрібні досить серйозні зміни в тому, як працює сьогодні український газовий ринок. На сьогоднішній день, на жаль, це все зробити неможливо в силу війни і в силу воєнного стану. не відмовляємося від цієї ідеї, але ми хочемо її перенести на той час, коли ми зможемо нормально, спокійно підготуватися і коли в нас цей крок буде продуманий і підготовлений. Тоді воно спокійно пройде, тоді ми перейдемо, власне, на ці енергетичні одиниці. Тому я закликаю підтримати цей законопроект для того, щоб ми вже після військового стану прийняли відповідне рішення - і після військового стану перейшли на нові енергетичні одиниці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, фракція "Європейська солідарність".

травня вважається тією датою, коли закінчиться війна, і слідуюче 1 травня – щоб цей закон введений був в дію і імплементувався. війна вносить корективи, і я впевнений, що вже в 23-му році 1 травня нам вдасться прийняти цей закон, тому що, дійсно, він дуже важливий, а до того часу, я впевнений, що наші хлопці на фронті і дівчата переможуть, поб'ють ворога і все. Але галузь загалом потребує також врегулювання, газова я маю на увазі, не тільки прийнявши закон виміряння в одиницях енергії. Наприклад, ви пам'ятаєте, що приймалися закони по оподаткуванню цієї галузі, потім вносилися зміни, щоб оподаткування було тільки з реалізованих обсягів газу, пізніше пропонувалося мільярди не вкладати, наприклад, зараз в озброєння, в нашу перемогу, а дати НАК "Нафтогазу" для сумнівних таких А ми як "Європейська солідарність", партія, постійно наголошували на тому, що треба вкладати в вітчизняний якраз газовидобуток і тільки в такий спосіб робити нас, наш цей ринок незалежним. Буквально от на днях Європейська комісія проголосила газ "зеленою" енергією. Я думаю, що і нам також треба буде в подальшому до цього рухатися. Тому за цей закон ми голосуємо, але сама галузь газова потребує суттєвих-суттєвих

Дякую, шановний пане голово. Підтримуємо, безумовно, проект закону. Але, дивіться, фішка ж не в показниках обліку тої чи іншої послуги, а в тому, щоб вони були реально підйомні для пересічних громадян України. Я вам приведу кілька цифр і розрахунків. Дивіться, у нас же ж ціна на газ формується 7,96 плюс 2,148 доставка. 10 138 гривень - це ціна, яка є для населення. Як би ми не крутили, в яких показниках би ми не вимірювали, вона все одно як мінімум не зменшиться. Друге. Щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги і тієї заборгованості, яка є. Тридцять, більше 30 мільярдів гривень - це заборгованість реальна тільки за газ, яка йде на сьогоднішній… Це, точніше, на кінець грудня місяця, далі Держстат Це цифри, які є теж непідйомні для населення. Той факт, що нинішні платежі є непідйомними для пересічних громадян України, свідчить ще одна цифра, - це те, що з нарахованих, наприклад, у грудні місяці 30 мільярдів гривень по країні заплатили тільки 21,6 мільярда гривень по країні. Тобто третина громадян України у грудні місяці фізично не змогла сплатити за житлово-комунальні послуги. Ось що свідчить про те, що нинішні тарифи є непідйомними. Тому наші пропозиції щодо того, щоби внести зміни до Податкового кодексу і забрати податок на додану вартість, який йде для газу

доларів за тисячу кубічних метрів, а це означає, що всередині країни має бути справедливе ціноутворення на газ і інші види комунальних послуг. Тому повторюсь, питання не в одиницях виміру, а в тому, наскільки справедливо відбувається… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, фракція "Батьківщина". І після цього, шановні колеги, переходимо до голосування. Я бачу. Олексій Юрійович Кучеренко. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Ну ми, безумовно, підтримуємо пролонгацію термінів цього, абсолютно пустого, недолугого закону. Бо пояснюю колегам з комітету, деяким, які кажуть про якийсь ринок газу в Україні. Да немає ніякого ринку газу, зараз все абсолютно сконцентровано у НАК "Нафтогазу", абсолютно некерованої монополії. В неї облгази, в неї весь збут, сто відсотків, в неї все. І в неї ще нахабства вимагати 264 мільярди грошей з бюджету на покриття свого бездарного управління. Я лікбез проведу. Ця вся калорійність, вона має сенс в Європі, коли у споживача рядового є лічильник, який міряє калорійність газу, розумієте? Якщо такого лічильника немає, то, вибачте, засуньте... ну, не хочу далі продовжувати, куди свою калорійність. Бо дурити населення і споживача: без калорійності, з калорійністю в кубах, – яка різниця, як Нафтогаз буде дурити населення? Проблема Проблема не в калорійності. Два мільйони взагалі домогосподарств у нас взагалі без простих лічильників, жодного лічильника з калорійністю у населення немає. Про що ви говорите? Ви зверніть увагу на те, що сьогодні відбувається в Харківській області, в Харкові, в Дніпропетровській, в Донецькій, коли зараз облгази, якими немов би зараз керує НАК "Нафтогаз", всі гроші абсолютно віддають нагору, в них не вистачає грошей на ремонти сьогодні. Як вони мають відновити постачання газу під обстрілами? З чим люди будуть входити в зиму? Про що ви взагалі, про яку калорійність говорите, теоретики та демагоги? Тому ці закони не мають поки ніякого смислу. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, ми говорили за основу і в цілому. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (щодо терміну набрання чинності) (реєстраційний номер 7305). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-286 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект - 5547. Я так розумію, ніхто не буде ставити свої поправки на обговорення? Ніхто. Тому переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, не розходьтеся.

Михайле Борисовичу, як би бажано, щоб ви перед цим мені говорили теж.

Шановні колеги, насправді ці дві поправки, 512 і 516, я хочу, дуже уважно щоб ми всі послухали, про що вони. Фактично вони дозволяють проводити клінічні дослідження над дітьми. дуже дивним чином виглядає. Тільки послухайте, що пропонується. Один державний орган, що забезпечує політику у сфері охорони здоров'я, питатиме в іншого державного органу, чи можна, чи не можна. думаю, абсолютно ми всі бачимо, що є конфлікт інтересів, і ці дві поправки, 512 і 516, ми маємо скасувати. Прошу поставити їх на підтвердження. Дякую. Шановні колеги, будь ласка... Будь ласка, якщо можна, аргументація комітету. Михайле Борисовичу, яка аргументація? Ви погоджуєтеся з цим? Під запис, будь ласка. РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, що стосується цих двох поправок. Ці дослідження проводилися в країні постійно, але це робили деякі лікарі з деякими фармацевтичними компаніями без дозволу держави і без контролю держави. Ці дві поправки якраз вводять контроль держави за клінічними дослідженнями і відповідальність уряду і Міністерства охорони здоров'я за клінічні дослідження,

Шановні колеги, 512 поправка народного депутата Кулініча і інших авторів, вона комітетом врахована. Водночас народна депутатка Плачкова ставить їх на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати.

За-212 Рішення не прийнято. Поправка злетіла. Ну, не злетіла, відхилена, перепрошую. 516 поправка народної депутатки Стефанишиної, вона врахована частково. Її саме редакцію врахування частково ставлять на підтвердження, 516 поправка. Будь ласка, ставлю на підтвердження 516 поправку. Прошу народних депутатів голосувати.

За-240 Поправка залишається врахованою частково, як це і в рішенні комітету. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього фундаментального законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про лікарські засоби (реєстраційний номер 5547). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-221 Рішення не прийнято. Шановні колеги, повторне друге. Шановні колеги, прошу народних депутатів проголосувати за повторне друге читання законопроект 5547.

За-255 Рішення прийнято. Пішло на повторне друге. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект - 7422. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії.

За-271 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-236 Рішення прийнято. Будь ласка, ми домовлялися: два – за, два – проти, так? Будь ласка, прошу записатися для обговорення цього законопроекту.

Будь ласка, Олег Іванович Кулініч. 13:47:06 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, дуже важливий законопроект, тому що зараз в ході повномасштабної війни з Росією сотні українських військових та цивільних отримують поранення кожного дня. Загальну кількість людей, які отримали такі поранення в ході бойових дій, дуже важко порахувати, але це тисячі-тисячі українців. Лікарні переповнені, медики в багатьох регіонах, особливо наближених до передової, працюють без вихідних і відпочинку. І ще давайте не забувати про те, що ці важкі поранені найближчим часом потребують серйозної реабілітації. Тому цей законопроект якраз він на часі, і на період дії воєнного стану ним спрощується доступ до надання медичної і реабілітаційної допомоги людям, які готові і вміють це робити, в тому числі на волонтерських засадах. Що пропонується? Розширити доступ до реабілітації через залучення фахівців, які є іноземцями, крім росіян і білорусів. Розширити можливість для цієї діяльності саме волонтерів. Спростити ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Врегулювати надання медичної допомоги в домашніх умовах. Закон потрібен, якби зараз в найбільш коротші терміни допомагати нашим пораненим і нашим військовим, якраз в критичний момент. І ми, голосуючи цей законопроект, ми прибираємо зайву бюрократію в цьому питанні. будуть діяти якраз тільки на період воєнного стану, коли потрібно в найкоротший термін рятувати людей і країну. Тому просимо підтримати цей важливий законопроект. Дякую.

Дякую. Дійсно, хочу наголосити, що цей законопроект є надзвичайно важливим. За останні місяці, на жаль, ворог майже зруйнував нашу медичну інфраструктуру. Дуже велика кількість медичних працівників долучилися до війська, до лав ЗСУ, до лав ТРО та інших добровольчих і легальних формувань. І в тому числі дуже велика частина жінок-медиків виїхали разом з своїми дітками за кордон, рятуючи їх від російської навали. Тому зараз ми маємо екстрено реагувати і долучати максимальну кількість працівників інших іноземних держав, і в тому числі навчати нових працівників, для того щоб ми могли повністю осягнути весь той рівень потреби в медичній реабілітації, яка в нас буде виникати, навіть уже виникає, і буде виникати щомісяця ще більше. щодня є велика кількість поранених, дуже велика кількість людей мають інвалідизацію, і внаслідок цього вони потребуватимуть довготривалої реабілітації. Тому ми підтримуємо і дякуємо.

Шановні колеги, після цього Шуфрич Нестор Іванович, народна депутатка Дмитрієва - і переходимо до голосування. Прошу депутатів запросити. більшості фракцій, я би навіть сподівався всіх фракцій і груп, об'єднуватись, ми, на жаль, декілька раз сьогодні не змогли побачити на табло 226, і декілька законопроектів були відправлені на повторне перше і на повторне друге читання. Але я хочу вірити в те, що саме цей законопроект об'єднає сесійну залу і ми побачмо за 300 голосів. Тому що ми маємо зробити усе, щоби розширити можливість отримання медичної допомоги та можливість реабілітації тим, хто цьому сьогодні… конче потребує цієї допомоги, і ми маємо цю можливість гарантувати і забезпечити. Тому сподіваюсь, запрошую вас проголосувати за цей закон, щоби в цей складний, надскладний в історії незалежної України час допомагати людям, які потребують медичної та реабілітаційної допомоги. Наша група голосує "за". І сподіваємось, всі об'єднаються навколо цього законопроекту. Дякую за увагу. Будь ласка, і завершальне слово - Дмитрієва Оксана Олександрівна "Слуга народу". Будь ласка, шановні колеги, після цього переходимо до прийняття рішення з приводу цього законопроекту, всього лиш два слова, чому за нього треба голосувати. Що ми ним хочемо зробити? По-перше, дати можливість залучати іноземних медичних працівників та фахівців з реабілітації, крім громадян Росії та Білорусі, до надання медичної допомоги за спрощеною процедурою, якої вимагають умови воєнного стану. Зараз це складна процедура, і вона складає не менше ніж 6-9 місяців, а залучення іноземних лікарів має бути зараз. Друге. Телемедицина та телереабілітація - інструменти, які ми маємо використовувати в період дії воєнного стану. Це дуже важливо, коли не всі громадяни мають можливість доступу до якісної медичної допомоги, і це дуже важливо для наших лікарів, адже телемедицина – це ще і про те, щоб мати можливість консультуватись з іноземними лікарями у складних випадках. Ми пропонуємо розширити законодавчі можливості залучення волонтерів-медиків до надання медичної та реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану. І саме головне, нові реалії вимагають нових рішень, на жаль, зараз лікар обмежений в тому, де він може надавати медичну допомогу. Станом на зараз лише за місцем, зазначеним у ліцензії. Ми можемо дати можливість медикам, які змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії, надавати медичну допомогу не за місцем, зазначеним у ліцензії, а за місцем, де він знаходиться. Цей законопроект підтриманий Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я і нашим комітетом. Тому, колеги, я дуже прошу вас його підтримати і проголосувати. Дякую вам. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Прошу народних депутатів підготуватися до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану (реєстраційний номер 7422). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-262 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7422. Прошу народних депутатів голосувати.

За-262 Рішення прийнято. Рущишин з голосу поставить на підтвердження правки 5, 52,74, і після цього голосуємо. Будь ласка, я почну з того, що запрошую… трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, 3 хвилини. Замість своїх поправок. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, що стосується законопроекту 2365, хочу сказати, що в Комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів була проведена широка дискусія стосовно підтримки цього підтримки цього законопроекту із залученням експертів і Кабінету Міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, а також громадськості, яка працює у сфері захисту громадян, які працевлаштовуються за кордон. Хочу сказати, що кінцева версія проекту закону є майже досконала, хоча є ряд зауважень стосовно його цілісності, і є питання, чи зможе він захистити наших громадян, які працевлаштовуються за кордоном. Щорічно за статистикою декілька сотень громадян України стають жертвами шахрайств за кордоном при працевлаштуванні. І справді ця проблема існує в Україні. І основним завданням цього законопроекту було унеможливити або мінімізувати кількість таких фактів. З іншого боку, ми старались і своїми правками спростити сам механізм дозволу структурам, які є посередниками при працевлаштуванні. З одного боку, ми спростили можливість діяльності цього виду бізнесу, а з іншого боку – завдання, щоби держава не втратила контроль, як здійснюється саме це посередництво при працевлаштуванні. Хочу сказати, що дуже фахові зауваження є від Головного юридичного управління, які частково були враховані до другого читання, але є ще ряд, які мають бути допрацьовані в процесі підготовки самого закону, щоб він вступив в силу. Потрібно, щоби Кабінет Міністрів ухвалив ряд відомчих підзаконних актів для того, щоби в разі ухвалення цього законопроекту він справді був захистом і допомагав нашим громадянам, які шукають роботу за кордоном. І обов'язково важливо, щоби всі суб'єкти, які працюють в цій сфері, могли комунікувати з Кабінетом Міністрів і з органом, який уповноважений провадити політику в цій сфері, Дякую. Будь ласка, народний депутат Рущишин. Ви будете ще якісь свої ставити чи тільки цих три на підтвердження, так? Шановні колеги, будь ласка, займіть місця, будуть правки на підтвердження. Одну секундочку, пане Ярослав. Більше ніхто не буде ставити на врахування своєї поправки? Ніхто. Поправки на підтвердження. Народний депутат Рущишин, будь ласка. Дуже дякую. Шановні колеги, я більшість свого життя був роботодавцем і мушу сказати вам, що такої дискримінованої особи в країні ще пошукати. І цей закон про це ж. Якщо говорити про політичну нестабільність, то ми якраз, як записано, до речі, це в пояснювальній записці, ми якраз вносимо політичну нестабільність шляхом втручання в ринкові відносини. Якщо тут шановний Голова нас порівняв з Бессарабським ринком, то можна було б такий самий аналог провести, що для того, щоб шахраїв видалити з Бессарабського ринку, а вони там є, заборонити продавцям брати оплату за свої товари. Пропадуть шахраї? Пропадуть, але і ринок пропаде. В даному випадку ми також наносимо колосальний удар по ринку таких відносин, таких послуг в ринкових умовах. Прошу не голосувати за цю поправку, а також закон в цілому. Тобто я можу підряд тепер поставити 5-у, 52-у і 74-у, чи ви по одній будете? По одній, добре. Шановні колеги, прошу зайняти своє місце. Позиція комітету яка? Галина Миколаївна, взагалі коли друге читання, хтось з комітету має стояти за трибуною, такий порядок у нас. Позиція комітету, будь ласка. Просимо підтримати правку. поставити цю поправку на підтвердження. Ставлю поправку на підтвердження, прошу голосувати.

За-221 Рішення не прийнято, поправка вважається відхиленою. Будь ласка, Рущишин, наступна поправка 52, ви хочете, так? 14:01:13 РУЩИШИН Я.І. Дякую, шановні колеги, за розуміння. А тепер подивіться що написано в пояснювальній записці далі. Незважаючи на 1,7 мільйона запрошень на роботу, наданих нашим громадянам у Польщі в 2017 році, тільки 12 тисяч людей виїхали працювати в цю країну через ліцензовані компанії. Дуже гарний приклад того, коли ми втручаємося в ринкові умови, люди обходитимуть це в незаконний, в тіньовий спосіб. І ми вкотре доводимо, що ми країна наймитів і дбаємо про інтереси лише наймитів, тільки наймитів. Роботодавець у цих відносинах трактується як нерівна сторона, на яку покладаються додаткові витрати. Шановні колеги, прошу не голосувати за цю поправку і закон у цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 52 поправка, вона комітетом врахована, позиція комітету, будь ласка. Шановні колеги, просимо правку підтримати. Даним законом ми скасовуємо ліцензування такого виду діяльності, як працевлаштування за кордоном. Крім того, в разі непідтримки цієї правки ми змушені будемо просити повертати законопроект на друге читання, оскільки буде зруйнована вся логіка даного законопроекту. Дякую. Шановні колеги, 52 поправка. Прошу зайняти свої місця. 52 поправка, вона комітетом врахована. Водночас народний депутат Рущишин просить поставити її на підтвердження. Комітет відзначає, що це надзвичайно важлива поправка. Тому прошу народних депутатів голосувати.

За-222 Рішення не прийнято. Що ж, друзі, ми все рівно маємо по процедурі пройти. Ви будете ще третю поправку ставити?

інша справа, що в спосіб не комуністично-соціалістичний. І тепер уявімо собі ситуацію: я – високооплачуваний наймит і хочу собі знайти ще кращу роботу. Я йду до відповідного агентства, оскільки не можу сам шукати роботу, мені треба комусь делегувати ці повноваження. Це агентство приходить до роботодавця, а це конкурентна посада, оскільки високооплачувана, про що ми мріємо всі, і роботодавець, коли почує, що він ще й має за це заплатити, а воно, як правило, прив'язано до високооплачуваної заробітної плати, скаже: "Ні, до побачення, я не хочу нового спеціаліста". Мета цього закону – вирішити проблеми бідного наймита за рахунок роботодавця. Тому прошу не голосувати ні за правку, ні за закон. Позиція комітету, будь ласка. 14:04:29 БАБЕНКО М.В. Шановний головуючий, шановні колеги, комітет висловив свою позицію і підтверджує. Просимо направити даний законопроект на повторне друге читання. Далі не вважаємо за необхідне його розглядати. Дякую. Шановні колеги, 74 поправка, вона комітетом врахована. Народний депутат Рущишин ставить її на підтвердження. Прошу голосувати.

За-230 Рішення прийнято. Шановні колеги, я почув пропозицію представника комітету, але я мушу ставити так, як я буду ставити: спочатку рішення комітету; якщо воно не набирає, тоді будемо ставити відповідно повторне друге. Шановні колеги, шановні колеги! Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон (реєстраційний номер 2365). Прошу народних депутатів голосувати.

За-183 Рішення не прийнято. Тому я ставлю пропозицію відправити цей законопроект, 2365, про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон на повторне друге читання. Шановні колеги, повторне друге 2365. Прошу голосувати.

За-240 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, далі у нас йдуть два близьких за змістом законопроекти. Тому переходимо до розгляду законопроектів. 5795: про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Та реєстраційний номер 6045: про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та ліквідацію неринкових механізмів регулювання ринку праці. Ми на Погоджувальній раді домовилися розглянути ці законопроекти одночасно. Тому ставлю на голосування пропозицію про розгляд цих законопроектів за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу голосувати. За-229 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми також на Погоджувальній раді домовилися, що ми дамо тільки слово двом авторам і одразу голосуємо. Тому, будь ласка, не розходьтеся.

Даний законопроект розроблено з метою посилення державної безпеки у сфері застування праці іноземців та осіб без громадянства. Він дозволить встановити чіткий механізм видачі та продовження дії дозволу на застосування праці таких осіб. І, більше того, він розширить перелік зручних способів подачі роботодавцями документів для отримання таких дозволів, що особливо актуально в період воєнного стану. Шановні депутати, хочу наголосити на тому, що законопроект встановить належний контроль за застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства та сплатою єдиного соціального внеску. Більше того, він сприятиме детінізації трудових відносин у сфері залучення іноземної робочої сили і, що дуже важливо, сприятиме офіційному працевлаштуванню іноземців, які навчаються в Україні і працюють у вільний від навчання час планують продовжувати працювати після навчання. В таких випадках дозвіл роботодавця для працевлаштування таких видів осіб буде надаватись на безоплатній основі. Більше того, дуже важливо, що проект закону удосконалює порядок видачі таких дозволів і зробить доступною цю адміністративну послугу через ЦНАПи, а також через портал "Дія". Запроваджується безкоштовно для роботодавця видача дубліката дозволу та внесення змін до дозволу. Колеги, також хочу звернути увагу, що законопроект змінить підхід до гарантованого розміру заробітної плати для іноземців. Забирається нижня межа у розмірі від 5 до 10 мінімальних заробітних плат, що зробить середовище працевлаштування привабливим для іноземного інвестора у післявоєнний час для відбудови України. Це дуже важливий законопроект для того, щоб лібералізувати трудові відносини, дати доступ іноземної робочої сили у такий важливий час залучити іноземних інвесторів. Тому, шановні депутати, прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, хто... А, перепрошую, зараз, секундочку. Дмитро Олександрович Разумков, будь ласка.

Наш законопроект 6045, він був підписаний мною, нашими колегами, більше ніж 60 народних депутатів його підтримали. Він регулює трошки звужений перелік питань, але, на відміну від урядового, він був підтриманий комітетом за основу і в цілому. Тому, дійсно, я і колеги вважаємо, що було правильно голосувати його, голосувати сьогодні за основу і в цілому, направляти на підпис Президенту для того, щоб вирішити низку питань, низку проблематичних питань. Перше – це питання, пов'язане з дискримінацією, неринковими механізмами, особливо враховуючи те, що ми рухаємось у Європу. Сьогодні ми повинні зберігати ті принципи, які діють в рамках Європейського Союзу. Тобто працівники, які мають громадянство України, дійсно, ми підтримувати їх повинні в першу чергу, однак ми також повинні забезпечити рівними правами всіх інших. Друге важливе питання – це питання, пов'язане з боротьбою з корупцією. Тому що будь-які обмеження породжують корупційні механізми, які ми з вами повинні ліквідувати на теренах нашої держави. І третє питання, воно є сьогодні ключовим. Сьогодні під час відновлення тих територій, які звільнені від ворога, і після повномасштабної перемоги України нам будуть необхідні додаткові робочі руки, сили, високоякісні і працівники середньої ланки для того, щоб швидко забезпечити відновлення нашої з вами держави. Тому прошу підтримати законопроект 6045 та проголосувати за нього. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дивіться, давайте ми домовимося, я вас дуже прошу, давайте те, що ми домовляємося на Погоджувальній раді, ми домовляємося із залом, інакше для чого Погоджувальна рада. Давайте, ми домовилися, виступають по цих двох законопроектах два автори. Ми дамо, десь в другому місці виступите. Шановні колеги, давайте не руйнувати принципи взаємної довіри. Тому, вельмишановні колеги, вноситься наступна пропозиція, яка була попередньо обговорена на Погоджувальній раді сьогодні. Прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (реєстраційний номер 5795), поданий Кабінетом Міністрів України. Водночас Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацювати зазначений законопроект з врахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи, основних положень проекту Закону України про внесення внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та ліквідацію неринкових механізмів регулювання ринку праці (реєстраційний номер 6045)... І внести його, тобто 5795, на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Зрозуміла позиція? Прошу народних депутатів голосувати за цю пропозицію. Шановні колеги, прошу голосувати. За-240 Рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Дякую, колеги. Йдемо далі. Далі в нас 7465, 7465-1 - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Я ставлю пропозицію включити ці законопроекти до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-250 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

українці, сьогодні в залі не піднімається питання щодо стану державних фінансів. У мене таке враження, що більшість народних депутатів не розуміє загроз масштабної монетизації, яка розпочалася в нашій країні. Ми розуміємо вже рівень інфляції, який зараз розкручений в Україні? Чи ми розуміємо, що гіперінфляція на порозі України? Тому сьогодні я би розглядала цей проект закону саме через призму того, які повідомлення ми маємо зараз від Національного банку України. Мені здається, що розширені повноваження Національного банку щодо ведення під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, може стати інструментом прихованої грошової емісії, оскільки аналіз доходів і видатків бюджету свідчить про значний дефіцит фактичного фінансування витрат на потреби оборони країни, і ми про це вже говоримо і пишемо. Я не отримала відповіді на засіданні профільного комітету все ж таки, чому установи, банки які обслуговують рахунки цих державних установ, чому казначейство України не може продовжувати обслуговування рахунків. Навіщо це робити Національному банку, в якого немає такої функції? Це ж саме питання і задає Головне науково-експертне управління. Мені здається, що ми не отримали і відповідь від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чому вони мають мати самостійно право визначати свої повноваження в період воєнного стану. Я просила би утриматися від голосування по цьому проекту закону. Ми точно будемо утримуватися. Нам потрібні додаткові пояснення. Абсолютно очевидно, що тут скриваються інші наміри, чим вони прописані в законі. Притому прописані неоднозначно і нечітко.

Дякую. Шановні колеги, законопроект військовий. Законопроект, який містить декілька важливих норм на військовий час. По-перше, ми з вами прийняли в мирний час, ще рік тому, Закон про платіжні платіжні системи, який набуває чинності 1 серпня. Його треба перенести, бо ми з вами просто заблокуємо роботу наших платіжних систем, картки і все інше. Це принципове питання. Друге. Ми повинні дати можливість кредитним спілкам тимчасово зупиняти свою діяльність, якщо вони не можуть її здійснювати, та врегулювати питання відновлення діяльності після періоду її зупинення. Це також є відповідні норми в законопроекті. Також ми повинні відновити в обмеженому режимі подання піднаглядними Національному банку особами звітності і іншої інформації та документів для оприлюднення цієї звітності, якщо у них є можливість це робити, бо банки і фінансово-кредитні установи – це також також і вкладники, які повинні бути убезпеченні і які повинні розуміти, що вони отримають свої гроші попри війну, попри все. Окремо хочу зупинитися на повноваженнях Фонду гарантування. Ми спрощуємо лише процедуру прийняття окремих технічних рішень Фондом гарантування без їх юстування на період тільки військового часу. Такі самі повноваження ми дали Національному банку, такі самі повноваження ми дали Комісії з фондового ринку. Тому це абсолютно обґрунтовано на військовий час. Прошу підтримати законопроект зеленою кнопкою. Дякую.

у мене виступ не по закону, а з процедури з вашого дозволу. Ми домовлялися про те, що не виступають представники комітету. При цьому від фракції "Слуга народу" виступив перед шановним Данилом Олександровичем інший народний депутат. Я не зовсім розумію, при всій повазі до Данила Олександровича, я не розумію, чому він отримав слово. Шановний депутат, який виступав перед Данилом Олександровичем, він сказав, що він просить підтримати рішення комітету, тобто він виступ закінчив, не було ніякої передачі слова. Тому

із введенням воєнного стану, ну і взагалі в поствоєнний стан. І на що я хотів би звернути увагу, от деякі колеги про це вже казали. Ми ж зараз вносимо не якісь фрагментарні, поодинокі пропозиції, а необхідне комплексне рішення і вирішення того, той комок, який напливає на фінансову систему країни. Ми всі бачили коментар Голови Національного банку, який розкритикував надмірну монетизацію, надмірну боргову політику. Ми ж бачимо дані статистики, які публікуються, що у нас державний, гарантований державою борг на сьогоднішній день уже 101 мільярд доларів. Якщо ми беремо співвідношення

Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Прошу всіх народних депутатів, осіб, які мають статус народного депутата дев'ятого скликання і присутні на даний момент в залі, зайняти свої місця, на яких написано прізвище, ім'я і по батькові з їхньою табличкою. Прошу. І тепер переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект 7465-1 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-236 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо прийнятого тільки що законопроекту за основу (7465-1). Прошу народних депутатів голосувати. За-237 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Я передаю далі слово Олександру Сергійовичу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Шановні колеги, переходимо до наступного законопроекту. Це законопроект за реєстраційним номером 6320. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу. Ми домовлялись його обговорювати, правильно я пам'ятаю? Обговорювати з виступами: два – за, два – проти. Добре. Тоді ставлю на голосування розгляд питання за скороченою процедурою.

За-227 Рішення прийнято. Потрібен виступ від авторів чи відразу запишемось? Тоді записуємось на виступ: два – за, два – проти, будь ласка.

Будь ласка, "Слуга народу", Герус Андрій Михайлович. 14:26:00 ГЕРУС А.М. Я думаю, в цей час нам треба менше балаканини, а більше приймати рішення. Тому прошу переходити до голосування по цьому законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, "Європейська солідарність", Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, хотіла би відповісти, що колись ви будете відповідати за свої посмішки, які лунають щодо обговорення в залі. Життя швидко рухається, і ви колись були активістом, який там розривався, просив щось прийняти, а зараз проти своїх ініціатив виступаєте і смієтеся нагло тут в залі. А тепер по суті. Скажіть, будь ласка, я не дуже розумію, чому ми приймаємо без обговорення, наприклад, законопроект 6003, який також впроваджував нові механізми внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про можливу недостовірність інформації? До цього проекту були одні негативні висновки, його треба було відправити на доопрацювання. Прийняли без обговорення в першому читанні. Тепер маємо купу тільки одних проблем. Я не знаю, є яскраві представники в "слугах народу" - людей, які розуміються в цих проектах законів, чому ви мовчите? Чому ми створюємо нові проблеми для бізнесу і для підприємців? Цей проект закону начебто спрямований на спрощення механізму подачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб, але має знову значні вади. Ми ж вами говорили про те, що ми обов'язково врахуємо ті недоліки, які обговорювали минулої осені, коли люди всі стояли в чергах і не розуміли, як подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Ми говорили, що якщо засновниками компаній є виключно фізичні особи, структуру бенефіціарної власності подавати зайве. Ви просто ганяєте людей для того, щоб вони стояли в черзі, щось малювали і ще й за недостовірність відповідали. Тоді яку несе відповідальність той реєстратор, який приймає ці відомості? Де ті структури, які мають відслідковувати і, навпаки, надавати реєстратору інформацію? Це той же БЕБ. Якщо відслідкували, що значний вплив чи вплив на рішення має хтось інший, чим…

Дякую, шановний головуючий, шановна Наталія Ігорівна. Цим законопроектом спрощується та пришвидшується процедура подання юридичними особами інформації про бенефіціарів та структуру власності до реєстру юридичних осіб. Зокрема, автоматизується перевірка таких відомостей, скасовується вимога щодо обов'язкового нотаріального засвідчення копій документів, які не передаються з Водночас законопроект передбачає конкретний порядок та методологію подання таких відомостей, що покликано зробити весь процес чітким та неоднозначним. зберігає деякі загрози, зокрема нова процедура подання документів щодо бенефіціарів та структура власності може збільшити рівень помилок та невідповідностей, оскільки відсутній механізм перевірки суб'єктами первинного фінансового моніторингу. То важливий момент, який необхідно допрацювати. Тому депутатська група "Відновлення України" закликає парламент прийняти цей документ за основу і ретельно його доопрацювати до другого читання. Дякую, шановний головуючий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Інші фракції і групи будуть записуватися? Все. Тоді переходимо до голосування, колеги. Прошу зайняти місця свої. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу законопроект за реєстраційним номером 6320: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу. Прошу голосувати.

За-234 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Пропоную скоротити наполовину строк подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

За-231 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного законопроекту. Законопроект за реєстраційним номером 7284: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту. Запрошую на трибуну голову підкомітету пана Мандзія або когось з комітету. Будь ласка, Сергій Володимирович. Тут у нас були від "Батьківщини" виступи, да? Будь ласка, 3 хвилини. І далі можемо переходити до голосування. І одна правка. О'кей. Будь ласка, Цимбалюк, "Батьківщина", 3 хвилини. 14:32:12 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні колеги, я насамперед дякую авторам законопроекту за таку ініціативу, тому що тема є надзвичайно актуальна. Сьогодні тисячі співробітників цивільної оборони або служби з надзвичайних ситуацій виходять на чергування. Вони першими прибувають там, де потрібно ліквідовувати наслідки бомбувань противником-агресором – Російською Федерацією. Вони сьогодні розміновують сотні квадратних метрів території, яку звільнили українські Збройні Сили, через те соціальний захист цих працівників є обов'язком держави. фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект і просить всіх колег, які присутні в залі, проголосувати "за". Але, шановні колеги, є декілька моментів, які слід врахувати. Вони висловлені і нашими правками, які не враховані, але також і нашим юридичним управлінням. Це насамперед стосується внесення доповнень до Основ законодавства України про охорону здоров'я, здоров'я, статтею 70 зі значком, щодо лікарської експертизи осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб. Слід все-таки взяти врахувати, що немає термінів, які тут вписані в законі: лікарська експертиза, експертна комісія. А вживаються в законі терміни, в проекті закону: медична експертиза, військово-лікарська експертиза, медико-соціальна експертна комісія. Це можна врахувати зауваження Головного юридичного управління. Але я хотів би звернути всіх нас увагу і поставити на голосування правку за номером 12. Про що вона каже? Вона каже, що поширюється закон на тих осіб, які загинули, Закон про військовослужбовців, що в разі смерті або особа, яка звільнилася і рік після того померла, і є підтвердження експертизи, що смерть наступила внаслідок проходження служби або поранення, то тоді отримується матеріальна допомога. Цей закон діє, і положення для всіх військовослужбовців коли ми поширюємо норми саме на співробітників цивільної служби, осіб рядового і начальницького складу, слід підтримати. Давайте підтримаємо, щоб ці хлопці або члени родин… Дякуємо, пане Михайло. Комітет, щось будете відповідати? Добре, о'кей. Правку яку ви ставите? 12-у. Вона врахована? Чи що з нею? Чи ви на підтвердження? На

Так, це ваша правка. Ставлю на голосування правку номер 12 народного депутата Цимбалюка. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За-146 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Можемо переходити до голосування за законопроект? Добре. Тоді, колеги, прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект за реєстраційним номером 7284 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту. Прошу голосувати.

За-259 Рішення прийнято. По фракціям. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного законопроекту, реєстраційний номер 7327: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля. Тут низку голосувань нам належить зробити. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект за реєстраційним номером 7327. Прошу голосувати. За-234 Рішення прийнято. Була пропозиція його обговорювати. Чи продовжується це бажання, чи голосуємо так? Ні? Ви хочете обговорювати? Добре. Тоді ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За-221 Рішення прийнято. Чи потрібна доповідь від авторів? Тоді записуємось на обговорення. Прошу записатися на обговорення: два – за,

Шановні колеги, я би попросила звернути увагу, назва законопроекту: про створення державної системи моніторингу довкілля. Там дуже довга назва, але це відповідні зміни до 18 законодавчих актів. І, на жаль, у нас є перелік дуже таких серйозних недоліків. Я просила б комітет, якщо можна, доопрацювати і до першого читання все ж таки подавати такий текст закону, який не суперечить Конституції. І основне я би наступне виділила. Є антиконституційна норма, там, де засекречується частина інформації і обмежуються права громадян. І я сподіваюсь, що все ж таки це приймуть до уваги. В принципі, недолік є те, що послаблюється значення моніторингу лісів, обмежується регулювання питань моніторингу земель в Земельному кодексі України. І, в принципі, відсутня юридична визначеність із низкою впроваджуваних проектом понять. Я би хотіла звернути увагу, що в законопроекті пропонується що порядок функціонування державної системи моніторингу визначається Кабінетом Міністрів. І, дорогі колеги, ми в реальності, на жаль, практика трьох років показує, як як завдяки, на жаль, підзаконним актам може зруйнуватися сам закон. Не можна такі функції віддавати на підзаконні. Далі. Численні проблеми з порушенням принципу правової визначеності як складової верховенства права. І це теж є неконституційно. І тому в законопроекті абсолютно звужується надання екологічної інформації. Якщо ви ідеологічно і серйозно налаштовані на прозорість, на те, щоб наша стратегічне багатство, а це земля, це довкілля, це, вибачте, наші ліси, щоб вони контролювалися, і прозоро контролювалися і моніторились, то варто не маніпулювати, а реально подавати відразу нормальний текст законопроекту. Я би дуже просила все ж таки доопрацювати і повернути ініціаторові - Кабінету Міністрів на доопрацювання. І систему державного моніторингу все ж таки зробити серйозно, якщо ми не хочемо далі потім виправляти свої помилки, те, що буде не згідно європейського законодавства. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич, "Платформа за життя та мир". Дякую, шановний Голово. Враховуючи велике навантаження сьогоднішнього дня, наша фракція, група підтримає. І прошу поставити питання на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Нестор Іванович, за вашу лаконічність. Чи є ще бажаючі від фракцій і груп? Тоді переходимо до голосування, колеги. Прошу зайняти свої місця. Ставлю на голосування законопроект за реєстраційним номером 7327: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля. Пропозиція прийняти за основу даний законопроект. Прошу голосувати.

За-212 Рішення не прийнято. Тоді, колеги, в нас є наступні пропозиції. На повторне перше, да? Є пропозиція спрямувати на повторне перше читання законопроект за реєстраційним номером 7327. Прошу голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Законопроект спрямовано на повторне перше читання. І в нас ще є два законопроекти в другому читанні. Законопроект за реєстраційним номером 7280. Тому запрошую на трибуну представників відповідного комітету, антикорупційного. Хто це буде? Голова комітету Анастасія Олегівна Радіна. Що ми, Сергій Володимирович... Цимбалюк – 3 хвилини, да? Добре. Тоді, будь ласка, Михайло Цимбалюк – 3 хвилини. Юлія Клименко одна правка. А ви будете ставити правки, пане Михайле, чи ви тільки виступ? Ні, тільки виступ. О'кей. І далі пані Юля. І Віталій Безгін, бачу. Жмеренецький Олексій. Добре. Тоді, будь ласка, почнемо з пана Михайла, з виступів, а потім до голосування. Будь ласка, пан Михайло Цимбалюк, "Батьківщина", 3 хвилини. 14:44:17 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, насправді, на нашу думку, завдання авторів, ініціаторів цього законопроекту, після першого читання не виконано. Насправді він не буде мати дієвості в застосувальній практиці. Більше того, ми вважаємо, що таким чином не буде виконано основне завдання щодо декларування і виконання Закону "Про запобігання корупції". Ми з колегами по фракції робили все для того, щоб шляхом внесення правок все-таки його удосконалити. Але прикро, що в комітеті їх не не всі врахували. Ми вважаємо, що, наприклад, такі пропозиції, які ми подавали, що здійснення переказів на спецрахунки з оплатою послуг, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України, або гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, можна було врахувати, і справді закон би став більш збалансованим. Ми вважали, що врахування правки за номером 14, текст якої: "здійснення в установленому законодавством порядку благодійних пожертв (з оплатою послуг для підтримки захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України)", - теж би підсилив завдання цього законопроекту. Ми вважаємо, Ми пропонували нашими правками, що при здійсненні волонтерської діяльності на користь згаданих у законопроектів суб'єктів у декларанта, який здійснює таку діяльність, можуть виникати витрати, пов'язані з доставкою відповідних товарів. Відтак на цілі, про які йде мова, піде не вся вартість отримуваних подарунків, а фактично пожертв, довірених волонтеру. А отже, виникає проблема дарування та декларування коштів, які необхідні на супутні видатки, які провадилися. У нашому випадку кошти за послуги банку при здійсненні переказів. Ми просили, щоб все-таки в комітеті врахували зауваження від Головного юридичного управління, які носили суттєвий фаховий характер, і в разі врахування справді частину завдань цього закону можна було виконати. В іншому разі ми не будемо голосувати за такий закон. Дякую.

Шановні колеги, 49 правка, вважаємо її абсолютно непотрібною і просимо поставити, оскільки все, що в цій правці є, вже врегульовано положеннями НАЗК, і просимо поставити її на підтвердження. Дякую.

А, на підтвердження? Добре, колеги. Тоді, будь ласка, давайте сконцентруємось. Правка на підтвердження номер 49, комітетом вона врахована.

За-184 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Далі Безгін Віталій Юрійович, будь ласка. В.Ю. Дякую. Прошу на підтвердження 54 правку. Це стосується осіб, звільнених в період воєнного стану з державної служби та служби в органах. Ми це питання вже врегулювали в законопроекті 7269, який підписаний і набув чинності. Тому я думаю, що тут недоречно цю правку, прохання її не підтримувати. Дякую.

Комітет просить не підтримувати, тому що вже вступив в дію інший закон, який це регулює. Ставлю на голосування пропозицію Безгіна Віталія Юрійовича щодо правки номер 54. Прошу голосувати.

За-44 Рішення не прийнято. Жмеренецький. Будь ласка, Олексій. 14:49:52 ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Друзі, я хочу поставити 53 правку на підтвердження. Ми насправді на комітеті її підтримали, але вона виявилась надмірною. Тому прошу її не підтримувати. Дякую. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету буде якась? Будь ласка. 14:50:12 РАДІНА А.О. Шановні колеги, правка комітетом була врахована частково, однак я як автор поправки на ній не наполягаю. Йдеться про те, щоб на відносини, пов'язані із декларуванням, продовжував діяти законопроект, про захист суб'єктів подання звітності (пана Власенка), який ми приймали на початку березня цього року. Тому тут також можна не підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякуємо. Будь ласка, прошу голосувати. Правка номер 53. Пропозиція Олексія Жмеренецького. 55? 53, да? 53, да, будь ласка. 53. Прошу голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Можемо переходити до голосування за закон в цілому. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект за реєстраційним номером 7280: проект Закону про внесення змін Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. Прошу голосувати.

За-240 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Поки ми переходимо до іншого закону, є оголошення. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Економічний стрибок". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Наталуху Дмитра Андрійовича. З чим ми його і вітаємо. Немає? Він тренується десь, тренується економічно стрибати. Добре. Колеги, у нас є тоді законопроект 7367. Зараз, секундочку.

Запрошую представників комітету. Тетяна Циба, будь ласка. Чи є бажаючі правки ставити на підтвердження? Немає, да? Тоді можемо переходити до голосування в цілому. Тоді ставлю на голосування пропозицію… Хвилину? Від комітету - немає такої процедури. Нема процедури такої. Поставте якусь правку, тоді вона відповість. Нестор Іванович, ви ж досвідчений парламентар. Ставлю на голосування прийняття у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект за реєстраційним номером 7367: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових) дій). Прошу голосувати. За-271 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Колеги, не розходимось, давайте проголосуємо пропозицію невідкладно підписати прийняті сьогодні в цілому Верховною Радою законопроекти та негайно направити їх Президентові України. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

За-261 Рішення прийнято. Дякую. Дякуємо, колеги, за роботу. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Ми не закриваємо наше пленарне засідання, продовжуємо разом працювати на перемогу. Віримо в Збройні Сили та в український народ. Слава Україні!